(HDZ)** Prelazimo na točku 11. - Konačni prijedlog zakona o zaštiti od požara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 589 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? DA. Uvaženi Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Hvala i vama. upravo zbog proteka vremena od donošenja prvoga zakona i neusklađena s najnovijom zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj, kao i pravnom stečevinom Europske unije, posebice u dijelu koji se odnosi na postupke koji se vode pred državnim tijelima nadležnim za prostorno uređenje i gradnju, slobodu kretanja roba te zaštitu okoliša dok pojedina područja, primjerice ocjenjivanje sukladnosti i stavljanje na tržište i raspolaganje proizvodima za zaštitu požara te njihov nadzor nisu uopće uređene. Predloženi zakon o zaštiti od požara u odnosu na važeći zakon donosi brojne novine u uređenju područja zaštite od požara te područje zaštite od požara uređuje sustavno i cjelovito, vodeći računa o društveno i gospodarski prihvatljivim požarnim rizicima. Uvodi se pojmovnik zaštite od požara te se propisuje obveza donošenja dokumenata zaštite od požara državne razine, Nacionalna strategija zaštite od požara za dugoročno razdoblje, za razdoblje od najmanje 10 godina te Nacionalni plan plan djelovanja zaštite od požara za razdoblje od 4 godine, kao i podnošenje Hrvatskom saboru izvješća o stanju zaštite od požara u Republici Hrvatskoj. Propisuju se pretpostavke za unapređenje zaštite od požara, usklađuju se odredbe ovog zakona sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jača se položaj Inspektorata zaštite od požara te se olakšava poslovanje gospodarskim subjektima. Ovim zakonom za čiju provedbu u državnom proračunu nije potrebno osigurati dodatna sredstva sigurno će se unaprijediti i povećati sigurnost u području zaštite od požara i sigurno će biti dobra osnova da se poslovi zaštite od požara rade na jedan suvremen i efikasan način u skladu sa najboljom europskom praksom. Hvala li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Važeći Zakon o zaštiti od požara na snazi je od '93. godine i od tada je mijenjan u nekoliko navrata i evo postojeća zakonska rješenja su se pokazala zastarjela i neusklađena sa najnovijom zakonskom regulativom u Republici Hrvatskoj, kao i pravnom stečevinom dijelu koji se tiče slobode kretanja roba. Dok pojedina područja nisu uopće uređena, kao što je pitanje ocjenjivanja sukladnosti i stavljanja na tržište ili raspolaganje proizvoda za zaštitu od požara te njihov nadzor, a pojedina pitanja su uređena na drugi način. Poslovi vatrogastva su preneseni u nadležnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Broj građevina i prostora koje inspekcije zaštite od požara imamo ukupno 111 inspektora koji planirano nadzire je prve kategorije 46, druge druge kategorije 470 objekata, treće kategorije negdje 1800 objekata i četvrte kategorije gotovo 7 Bitne novine u odnosu na važeći Zakon o zaštiti od požara su sustavno i cjelovito uređenje i uređuje se područje zaštite od požara, uvode se strateški dokumenti, Nacionalna strategija zaštite od požara, Nacionalni plan djelovanja zaštite od požara, kao i Izvješće o stanju zaštite od požara u Republici Hrvatskoj. Zatim, olakšava se poslovanje gospodarskim subjektima tako da se u donošenju propisa mora voditi računa o društveno i gospodarski prihvatljivim požarnim rizicima. Omogućava se prenošenje obveza na treću osobu putem ugovora te se izdavanje ovlasti za obavljanje servisa vatrogasnih aparata daje proizvođačima i uvoznicima. Propisuju se pretpostavke za unapređenje zaštite od požara, mogućnost poticanja i financijskog podupiranja, izrada stručnih studija, projekata i programa sigurnih tehnologija i zahvata u prostoru kojima se smanjuje ili sprečava nastanak i širenje požara. Uvođenje obveze izrade elaborata zaštite od požara kao podloge za izradu glavnog projekta u postupku pribavljanja građevinske dozvole, to se odnosi samo za složene građevine, kao i provjere provjere glavnog projekta u vezi zahtjeva zaštite od požara od ovlaštenog revidenta što su pretpostavke uvođenja međunarodno priznatih metoda proračuna i modela EUROKOD u projektiranju zaštite od požara. U potpunosti se usklađuje sudjelovanje u postupcima koji se vode pred tijelima državne uprave nadležnim za prostorno uređenje i graditeljstvo. Daje se ovlast ministru unutarnjih poslova da pravilnicima uređuje područje zaštite od požara, posebice kada se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije ili uređuju pitanja ovlašćivanja i ocjenjivanja sukladnosti proizvoda zaštite od požara i njihovog nadzora na tržištu ili raspolaganju. Jača se položaj inspektora zaštite od požara tako da ih se ovlašćuje za donošenje rješenja sa naređenim mjerama i da privremeno koristi mjeru zabrane. Tu zabranu može izreći i usmeno, pri čemu smije koristiti mjeru pečaćenja te se jasno propisuju ovlasti i dužnosti inspektora u inspekcijskom nadzoru. Na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji usklađuju se podzakonski propisi doneseni na temelju važećeg Zakona, sa odlukama Europske komisije koje prate Direktivu za građevne proizvode u dijelu koji se odnosi na otpornost i reakciju na požar. Na kraju, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog Zakona o zaštiti od požara.

Dobar dan svima. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova. Evo dozvolite mi da u ime kluba SDP-a odmah kažem da će klub SDP-a podržati Zakon o zaštiti od požara jer činjenica je da je ovaj zakon u mnogim rješenjima iskorak na razinu zaštite od požara ukupne kao takve i ne samo na razinu zaštite od požara nego i usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. Dozvolite da kažem na samom početku da taj Zakon o zaštiti od požara koliko god izgleda ajmo reći jedan zakon kojega ćemo danas donijeti, čija provedba je što bi rekao čovjek kao i svakog zakona. Međutim, ovaj zakon ima itekako utjecaja na život i rad. Ima itekako utjecaj na gospodarske i pravne subjekte i taj zakon proizvodi i određene financijske obveze na mnogim razinama. S obzirom da je zaštita od požara multidisciplinarna kategorija, jedan integralni sustav jer požar kao takav i vatra od pamtivijeka se ne mogu opasnosti eliminirati ali se mogu značajno smanjiti. Zato cijeli sustav mjera koje se poduzimaju kako organizacijske tako i tehničke moraju biti i usmjerene su isključivo ka tome da se opasnosti svedu na najmanju moguću razinu, da kada tehničke i organizacijske mjere ne mogu odgovoriti na nastanak opasnosti onda da se ta nastala opasnost ili požar ili eksplozija, da li od uzroka tehnološki ili bilo kojega može sa adekvatnim snagama, sa pravim promptnim organiziranim snagama i riješiti, a to su sustav zaštite od požara, odnosno to je vatrogastvo. Da li je to organizacija u pravnim osobama, gospodarskim subjektima, a u pravili su to vatrogasne postrojbe, bilo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljna vatrogasna društva. Ono što je potrebno reći da smatramo da je to jedan korak kojega smo učinili sada, da će u narednom periodu morati doći i do deregulacije u tom području jer se praktički mnoge stvari ne mogu baš tako precizno organizirati, nego mnoge stvari su podložne organizaciji, odnosno ustrojavanju ili ja bih rekao regulaciji kao što je to prisutno na zapadu već dugi niz godina. Kad govorim o zapadu mislim od Sjedinjenih Američkih Država što u pravilu ne možemo ni uspoređivati, ali na zemlje Europske unije. Ono što želim reći je da što se tiče tehničkih mjera koje se mogu i moraju poduzimati tu prvenstveno mislim pošto je to kompleksno zadržat ću se na onome što je sada i u zakonu obrađeno, a to je da svi materijali i proizvodi ne samo koji se koriste u sustavu zaštite od požara ili u sustavu vatrogastva kao uređaj i oprema, nego praktički svi materijali kojima smo danas okruženi u našem životu da li u osobnom, da li na radnom mjestu, pa evo ga i u ovoj postoji točno postoje standardi i u dijelu definirane i normirano ono kakvi ti materijali na koji način moraju biti napravljeni, odnosno sa sigurnosnog stanovišta, tj. zaštite od požara i opasnosti od eksplozija. Tu dolazi do najvećeg problema. Inače, i tu kad govorim do najvećih problema normalno da izrada materijala po određenim normativima i standardima košta. Ona ima i svoju cijenu i tu ako nemamo dobru kontrolu, ako nemamo dobar sustav nadzora, sustav kojim ćemo kontrolirati može doći do što bi rekli do ne ugradnje materijala koji imaju potrebne karakteristike. I tu se uvijek sjetimo, mnogi će se sjetiti ovi pogotovo malo stariji jedan film koji se zove "Pakleni toranj" koji je dugo godina edukativni film u mnogim zemljama u Europi i svijetu i vatrogastvu, pakleni toranj gdje se vidjelo na školski primjer, to je onaj film ako sjećate Rober Redford i Paul Newman gdje se vidjelo kakve su posljedice upravo na eskiviranju ili nepravovremenom provođenju kontrole nadzora, ugradnje materijala kada je u jednom onda neboderu iz x razloga nastalo toliko problema gdje su poginuli ljudi itd. Taj film nije izmišljen. On je snimljen na temelju jednog stvarnog događaja u jednom neboderu. To znači govorim a će trebati u drugoj fazi voditi računa o tome striktno i tu isto tako moram reći da podržavamo pozicioniranje, odnosno valoriziranje inspektora zaštite od požara. Koliko vidim u materijalima stoji inspektora, jer ti ljudi imaju ključnu ulogu između cjelokupnog sustava inspekcijskih nadzora po svakom segmentu da kontroliraju. Znači da kontroliraju sve ono što se događa na tom području kao garanciju da da će biti svi materijali koji se ugrađuju sa stanovišta zaštite od požara ispunjeni uvjeti i da kada moguće dođe do problema, da će ti problemi biti riješeni. Isto tako, moram reći da i ovaj dio koji se odnosi na deregulaciju u ispitivanje sustava, odnosno zaštite da li su to stabilni sustavi, vatrogasni aparati, oprema s kojom smo isto okruženi oko nas. tu isto tako treba zadržati određenu kontrolu. Išlo se na rješenja koja postoje, koja postoje u Europi a to su rješenja kojima proizvođači koji stavljaju određene proizvode na tržište koji moraju zadovoljavati određenim certifikatima se ta oprema, odnosno na koji način će se ta oprema ispitivati, certificirati i odgovaraju u konačnici za to. Međutim, tu je opet uloga državnog aparata, odnosno resornog tijela, odnosno poluga, a to su inspektori da kontroliraju i nadziru u tom području sve ono što se radi i odrađuje na temelju zakonskih propisa. Isto tako moram reći da da pravne osobe gdje se omogućava da više određene obveze, a to su pravne osobe prve, druge kategorije ne moraju više kao što je to bilo sada striktno u dosadašnjem zakonu da mogu određene poslove zaštite od požara, odnosno određene obaveze spustiti, odnosno dogovoriti sa pravnim osobama da li su to pravne osobe, da li su to vatrogasne postrojbe isto tako jedno dobro rješenje samo treba paziti da i treba isto tako voditi računa da se to ne pretvori onda u drugu suprotnost jer je do sada isto tako bilo pritisaka da se napravi iz čisto tehničkih razloga, praktičnih razloga, ako hoćemo i razloga financijskih, uštede itd. Međutim, moramo paziti da se ne pretvori u drugu suprotnost jer je tendencija i pritisak da se što više obveza sa pravnih osoba prepusti na nekoga drugoga, a u pravilu opterećeno financijskim obvezama i financijskim problemima, odnosno izdvajanjima pravnih osoba. Isto tako je važno za naglasiti u tom dijelu u prostornom planiranju. Kad kažem prostornom planiranju onda mislim na cijeli proces donošenja od ideje u nekom prostoru do provedbe, do građevinske dozvole. I isto tako je uvijek uvijek i bit će pritisak, uvijek će biti sukob između financijskih izdvajanja, opterećenja i onoga što se treba izvesti u tom prostoru. Prema tome, tu je itekako onda uloga pravne države da na temelju zakonskih propisa itekako rigorozno kontrolira, odnosno da ne dozvoljava da se pojedine stvari mogu umanjiti ili ne izvesti, ne provesti itd. Kada tu govorim isto tako moram podržati da se u nekoliko navrata u novom Prijedlogu zakona vatrogasna organizacija, znači i vatrogastvo uključuje u taj sustav zaštite od požara kroz davanje mišljenja. Jest da nije mišljenje dobro precizirano da li je to obvezno mišljenje ili nije ili je samo mišljenje, da li ga nadležno tijelo će prihvatiti, neće prihvatiti. Ali u konačnici je jedan iskorak, jer do sada u pravilu vatrogastvo nije nitko pitao u provođenju određenih mjera. A neprovođenje mjera kako tehničkih, tako i organizacijskih u pravilu su imali probleme pravne osobe i ljudi koji su bili direktno ugroženi trpili štete i vatrogasci koji su godinama ukazivali na neke propuste, na neke probleme, međutim nije bilo sustavno u mogućnosti uključivanja u sam proces donošenja pojedinih odluka kroz nadležna tijela, davanje suglasnosti itd. Sad kroz sustav mišljenja su vatrogasci uključeni i to je dobro. Treba težiti kao tome i tu odmah koristim priliku da smo sad nema dugo imali i izmjene Zakona o vatrogastvu na dnevnom redu, kada smo donijeli izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, koje smo isto tako podržali, koje su bile iskorak, međutim moram reći da vatrogastvo dokle god neće biti u jedinstvenoj vatrogasnoj organizaciji, dok neće biti dualizma na razini države, nije dobro rješenje. Ja pozivam tu resorno tijelo Ministarstvo unutarnjih poslova da se ove jeseni, ove zime krene u taj postupak jer takav način izaziva određene probleme u sustavu vatrogastva koji isto tako imaju implikaciju na ukupan sustav zaštite od požara, kad govorim o sustavu zaštite od požara mislimo na cijeli integralni sustav u kojem su sastavni dio i vatrogastvo kao takve, koji ima svoj leg specialis zakon. Prema tome, ja dalje ne bi dužio oko toga. Taj iskorak će biti napravljen. Vjerojatno ćemo doći brzo do drugog koraka. Jest da ne moramo sve stvari eksplicite i odmah preslikavati iz Europske unije, da i preuzimati, pogotovo onaj dio koji se odnosi na određene obveze bilo koga, međutim mi moramo prilagoditi, to je dobro zakonodavstvo i odmah bih rekao da se bojimo jedino da ne bi došlo radi regulacije da ne dođemo do prereguliranosti u tom polju, jer se mnogo obveza novih određuje kako pravnim osobama, tako jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave, a to iziskuje financijska sredstva, to će iziskivati financijska sredstva. Prema tome će se kroz nacionalni program dugoročni, kratkoročni plan itekako morati pažljivo definirati s onim što treba učiniti u tom periodu, jer jednostavno danas ipak živimo u takvim financijskim mogućnostima. Znam da su rokovi tu postavljeni do 2011., prema tome u godinu dana nije za očekivati da će se nešto bitno riješiti, to ćemo se svi složiti. Prema tome, itekako će trebati vidjeti. No dobro, vidjet ćemo kakva će biti iskustva oko toga, ali u načelu ponavljam i tu završavam, da je Zakon o zaštiti od požara iskorak u tom području. I neću završiti, nego sam zaboravio, tu bih molio predlagača, članak 18. stavak 2., eksplicite napisali ste jednu obvezu koja i dan danas stoji, a to je da svaki građanin ima pravo i obvezu kada nije u mogućnosti sam riješiti nastali problem, da pozove i kao šta piše tamo, odnosno da obavijesti i piše ovako centar 112, vatrogasnu postrojbu ili policiju. Ja vas molim pošto se radi o Zakonu o zaštiti od požara, o isključivo požaru eksplozije, pošto postoji sustav vatrogastva u kojemu djeluje preko tisuću dobrovoljnih vatrogasnih društava, s preko 50 tisuća operativaca, javne vatrogasne postrojbe sa gotovo 3 tisuće operativaca, onda nema nikakve logike da ne piše da moraju obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, ili centar 112 ili policiju. Prema tome nema logike da se prvo obavještava, a radi se o požaru. Može se desiti da u praksi na 500 metara postoji postrojba, a građanin kako piše sad lege artis mora obavijestiti po redoslijedu, ili drugačije koncipirati, a kako je tehnički povezana onda poziv, dojava, da li ima suda u vatrogasnoj postrojbi, ili on ide na 112 pa u vatrogasnu postrojbu, to su tehnička rješenja koja su ovisno o području Ali to bi bilo kao da napišemo da radi ugrožavanja sigurnosti imovine prvo će obavijestiti ne znam nekog drugog, a onda nakon toga policiju koja je, znači o kome se radi, ili hitnu pomoć. Prema tome ništa ne mijenja, se./… vatrogasnu, najbližu vatrogasnu postrojbu ili centar 112 ili policiju. Evo, ja vas molim da to uvažite, ništa ne mijenja ali ima, moglo bi se ovako tumačiti, a stvarno nema logike, a znate šta u praksi to može izazvati, da je čovjek obavijestio 112, tu informacija kola, vatrogasci su bili na 500 metara, a ne izlaze na intervenciju dok je cijela informacija procurila. Prema tome, iz praktičnih i tehničkih razloga, a ako hoćete i suštinskih radi se o Zakonu o zaštiti od požara, logički je da se prvo obavijeste vatrogasne postrojbe o kojima sam rekao koliko ih ima. Evo gospodine potpredsjedniče, hvala. **Jarnjak, Na redu je klub HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Prijedlogom Zakona o zaštiti od požara na neki način upotpunjujemo ovu paletu europskih zakona, to je propis iz europskog paketa, kojim se područje zaštite od požara usklađuje sa pravnom stečevinom Uz nedavno izmijenjeni Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, te Zakon o vatrogastvu, ovaj propis vidimo kao nadogradnju hrvatske regulative, još jednim od sastavnih dijelova sustava prevencije, zaštite i spašavanja ljudi i imovine od požarne opasnosti, stoga će ga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati. Iako je problem nesreća sa značajnim posljedicama po okoliš uređen drugim propisima, prvenstveno propisima iz područja zaštite okoliša, požari industrijskih postrojenja predstavljaju možda najveću opasnost po okoliš i zdravlje okolnog stanovništva u vidu nepredvidljivih okolnosti i razvoja akcidentnih Zato ću ovdje spomenuti još jednu komponentu obuhvaćenu poglavljem 7. ovog prijedloga zakona. U nekoliko prethodnih godina obavljaju se sukladno sporazumu o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša koordinirani inspekcijski nadzori. Koordiniranim nadzorom obuhvaćena su postrojenja koja podliježu obvezi ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, prema članku 82. Zakona o zaštiti okoliša, tzv. okolišne dozvole. U svim tim nadzorima sudjelovala je inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva, inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova. S obzirom da je poglavljem 9. u velikoj mjeri detaljno uređen inspekcijski nadzor koji provode inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, mislimo da bi u ovom dijelu zakona, članak 45. stavak trebalo naglasiti te koordinirane aktivnosti kao važan mehanizam preventivnog djelovanja, a na tragu direktive 2008/1EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o integralnom sprječavanju i nadzoru onečišćenja okoliša, tzv. IPPC na način na koji je spomenuto je u nedavno raspravljenim izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Kako je predloženo ovim prijedlogom zakona, dio se usluga u zaštiti požara dodatno prenosi na ovlaštene pravne osobe, na način usuglašen sa Hrvatskom udrugom poslodavaca. U ovom segmentu vidimo mali, ali značajan doprinos ovog zakona širenju vatrogasne djelatnosti, i mogućnostima dodatnog zapošljavanja u gospodarstvu, odnosno u segmentu tržišta pružanja usluga protupožarne zaštite, što je svakako bitno u ova teška recesijska vremena. Otvaranjem usluga kontrole ispravnosti vatrogasnih aparata, kao i usluga prenošenja organizacije i djela odgovornosti vatrogasne zaštite objekta na treće osobe, država otvara taj segment usluga tržištu. Ovdje je važno napomenuti da država i dalje zadržava obavezu nadzora nad svim tim pravnim osobama. Ovo ponajviše spominjem zašto što izostanak odgovarajućeg nadzora, te visokih kazni za prekršitelje propisa može dovesti u pitanje funkcionalnost cijelog sustava. Potrebna je bolja komunikacija između različitih državnih inspekcijskih službi. To se odnosi na primjer nepovezanosti podataka kojima bi trebala raspolagati Sanitarna inspekcija putem Hrvatskog zavoda za toksikologiju, a koje je potrebno podijeliti sa drugim inspekcijskim službama u RH. Naime, zapaljive tekućine su često i opasne po zdravlje, često imaju i hlapivu komponentu koja podliježe propisima zaštite zraka, odnosno djelovanja inspekcije zaštite okoliša. Zbog izostanka komunikacije pravna osoba koja je zadovoljavala propise prema samo jednom propisu npr. Propisu o sanitarnoj inspekciji još donedavno je mogla ostvariti uvoz takve tekućine bez da je ijedna od drugih inspekcijskih službi to saznala ili reagirala. A te su zapaljive tekućine potom bile skladištene u skladištu koje uopće nije imalo uvjete držanja zapaljivih tekućina pogotovo ne u većim količinama, a ni uvoz hlapive komponente takvih tvari nije bio deklariran Ministarstvu zaštite okoliša. Inspekcijskim nadzorom to je otkriveno tek nakon dužeg vremena preko 10 godina korištenja takvog skladišta. U cilju pravovremenog djelovanja na sprečavanju požara, ali i težih nesreća, smatramo potrebnim da se inspekcijske službe obavežu na međusobno dijeljenje informacija o opasnim i zapaljivim tvarima koje se proizvode, uvoze uvoze ili provoze Hrvatskom kao i o podacima koje utvrde prilikom svojih redovitih nadzora. Na kraju, a potaknuta Poglavljima 2., 4. i 5. ovog zakona vezanima uz organizaciju protupožarnog sustava u RH želim pohvaliti Državni vatrogasni sustav na naporima koje poduzima u zaštiti stanovništva, turista i naše imovine. Možda većina zastupnika nije upoznata sa sustavom obrane od požara tijekom ljetnih mjeseci pa koristim ovu priliku da iznesem neke od podataka vezanih za prošlu protupožarnu sezonu. Iako je broj požara prošle godine bio veći u odnosu na 5-godišnji prosjek prethodnih godina ukupna opožarena površina manja je za više od 1/5. Dobrim rasporedom protupožarnih snaga i dobrom organizacijom logistike timovi za gašenje požara raspoređeni su u više dislokacija na način da budu bliže potencijalnim požarištima. Zbog toga su ostvareni značajni rezultati tijekom 2009. godine. Od požara na otvorenim površinama u priobalju tijekom ljeta 2009. godine preko 90% požara zadržano je na površini manjoj od 5 hektara. Oko 90% požara ugašeno je unutar 4 sata od trenutka objave. Jednako tako niti u jednom trenutku nije prekinut promet na bilo kojoj od značajnih državnih prometnica tijekom turističke sezone niti je u bilo kojem trenutku nastala potreba za evakuacijom turista sa bilo koje lokacije na Jadranu. Ovo navodim zato jer niti turisti niti stanovnici Hrvatske ne percipiraju Hrvatsku kao područje značajne ugroze od požara, a to je većim dijelom i zasluga hrvatskog vatrogastva. Stoga još jednom koristim priliku da u ime kluba HSS-a zahvalim svim hrvatskim vatrogascima za svaki požar koji su ugasili i za svaki život koji su spasili. Hvala lijepo. klub HNS-HSU-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Postojeća zakonska rješenja u zaštiti od požara su zastarjela i neusklađena s najnovijom zakonskom regulativom RH, ali i EU. Posebice Posebice se to odnosi na postupke koji se vode pred državnim tijelima nadležnim za prostorno uređenje i gradnju kao i slobodu kretanja roba te zaštitu okoliša. Područja koja uopće nisu uređena odnose se na ocjenjivanje sukladnosti i stavljanje na tržište i/ili raspolaganje proizvoda za zaštitu od požara te njihov nadzor. Neprimjereno i nedostatno su uređena pitanja inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa te prava, obveze i odgovornosti inspektora zaštite od požara u odnosu na europsku pravnu stečevinu. Posebno je važan pojačani nadzor nad proizvodima za zaštitu od požara, a koji su vezani na zaštitu okoliša. Jačanje administrativnih kapaciteta i sposobnosti inspekcijskih službi zaštite od požara kroz njihovo popunjavanje, osposobljavanje i opremanja uz pomoć europskih instrumenata pomoći predstavljaju važnu zadaću u podizanju kvalitete zaštite od požara. Prijedlog Zakona o zaštiti od požara u odnosu na važeći Zakon o zaštiti od požara donosi brojne novine u uređenju područja zaštite od požara koje se u bitnom sastoje u sljedećem: sustavno i cjelovito se uređuje područje zaštite od požara vodeći računa o društveno i gospodarski prihvatljivim požarnim rizicima, propisuju se pretpostavke za unapređenje zaštite od požara, usklađuju se odredbe ovog zakona sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu postupaka koji se vode pred drugim tijelima državne uprave u područja zaštite od požara itd., da dalje Klub HNS-HSU-a ima primjedbe na predložena rješenja po članku 6. i po članku 41. Naime, člankom 41. što dosada nije bio slučaj, daju se izuzetno velike ovlasti proizvođačima vatrogasnih aparata, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača radi se tu o zastupnicima koji reguliraju uvezene vatrogasne aparate. U članku 41. stavak 3. navodi se da proizvođač ili ovlašteni zastupnik proizvođača propisuje uvjete te daje, odnosno odnosno oduzimaju ovlaštenja svakom ponaosob servisu za obavljanje poslova održavanja proizvođačevih vatrogasnih aparata. Na taj način ovim zakonom po nama se na neki način legalizira monopolističko postupanje proizvođača vatrogasnih aparata jer imaju ovlasti kome i kada hoće dati ovlaštenje da servisiraju njihove vatrogasne aparate. U praksi to može izgledati ovako: proizvođač ne da nikome ovlaštenje za servis jer ima vlastiti servis i sam diktira cijenu servisa vatrogasnih aparata jer naravno nema konkurencije. Ukoliko proizvođači, odnosno ovlašteni zastupnici proizvođača ne bi međusobno dali jedni drugim ovlaštenje za servis krajnji korisnik bi morao pozvati onoliko servisera koliko posjeduje vatrogasnih aparata različitih proizvođača. Posebno skrećem pozornost da se o navedenome 2005. godine očitovala i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja je rekla da bi se takvim odredbama dale prevelike ovlasti proizvođačima koje bi omogućile da kontroliraju pristup tržištu servisiranja vatrogasnih aparata budući da istovremeno djeluju kao svojevrsni regulator ili kao tržišni takmac. Tada 2005. godine ta odredba nije ušla u pravnik a danas je uvodimo u Zakon. I nekoliko riječi o članku 6. Iz ovoga članka Zakona vidljivo je da se prilikom njegove izrade nije previše pitala struka. Naime, članak 6. stavak 7. daje ovlasti ministru da prizna isprave o sukladnosti, točnije to su atesti ili certifikati izdane u inozemstvu na način i podu uvjetima propisanim propisom kojim se uređuje područje tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti. To su učinile i neke druge zemlje koje su danas u Europskoj uniji primjerice Slovenija, no upravo iz razloga jer nisu imali vlastitu ustanovu koja bi vršila dodatna ispitivanja te izdavala isprave o sukladnosti. kod nas nije slučaj jer potrebna ispitivanja vrši učilište vatrogastva i to vrlo kvalitetno, a iskustva Slovenije nisu najbolja, jer priznavanjem isprava o sukladnosti iz inozemstva stigla je i vatrogasna oprema koja je sumnjive kvalitete pa čak i porijekla. Najsvježiji primjer iz Makedonije, neću ovdje navoditi ali i on vrlo znakovito govori o čemu je tu riječ. Ukoliko imamo ustanovu koja može obaviti određena ispitivanja i izdati potrebne isprave o sukladnosti, nije potrebno davati prednost ni jednom inozemnom proizvođaču da svoje vatrogasne aparate i opremu stavlja u slobodnu promjenu u hrvatskoj temeljem inozemnih isprava o sukladnosti. Uostalom takva je praksa svagdje u Europi, barem kod zemalja koje imaju takve vlastite ustanove. U svim zemljama Europske unije traže da se za vatrogasne aparate i opremu i pored posjedovanja atesta izdanog u drugim zemljama Europske unije provedu potrebna ispitivanja u njihovim ustanovama te da njihova domicilna ustanova izda ispravak o sukladnosti. I na kraju požari se tretiraju kao destruktivan faktor okoliša uzrokovan prirodnim pogodnostima i ljudskim nemarom. Čovjek je najčešći čimbenik nastanka i širenja požara a prirodne nepogode, poput suše, visoke temperature i vjetrovi uzrokuju velike opožarene površine i otežavaju gašenje. Svjedoci smo katastrofalnim posljedicama požara u Europskim i ostalim zemljama svijeta, ponajprije su to ljudski životi a zatim i veliki materijalni gubici. Prema podacima Svjetskog statističkog centra u Ženevi požari svake godine oštete svjetsko gospodarstvo za približno 1% bruto nacionalnog dohotka. Slično je stanje u Hrvatskoj gdje svake godine od posljedica požara pogine 30 do 40 ljudi, a materijalna šteta prelazi 40 do 50 milijuna eura. Dakle, u Hrvatskoj se svakog dana dogodi 30-tak požara, svakih 9 dana jedna osoba pogine od požara a svaki 3 dan jedna osoba je ozlijeđena zbog požara. S ciljem smanjenja broja požara i umanjenja gubitaka koje požari izazivaju potrebno je stalno unapređenje zaštite od požara. Sigurni smo da je prošlo vrijeme u kojem se unapređenje zaštite od požara baziralo na iskustvu i slučajnim saznanjima. Zbog toga je nužno i smišljeno unapređivanje zaštite od požara uz korištenje svih raspoloživih naučnih dostignuća i sofisticiranih tehničkih sredstava. Ova potreba je svakim danom sve izraženija jer nagli razvoj svih ljudskih djelatnosti dovodi do sve veće koncentracije lako zapaljivog otpada a u procesu rada nastaje sve veći broj opasnosti nastanka požara i mogućnosti njegovog širenja. Prilog unapređenju zaštite od požara svakako su dobri zakoni i podzakonski akti, kao i njihova primjena. MI u Klubu HNS-a HSU-a mislimo da će ovaj Prijedlog zakona doprinijeti razvoju kvalitete zaštite od požara pa ćemo stoga ovaj Prijedlog zakona i podržati. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.